Forseti. Samkvæmt barnalögum eiga börn rétt á að þekkja og umgangast foreldra sína og foreldrar eiga rétt á því að umgangast börn sín. Hins vegar er það grundvallarregla í okkar samfélagi að það sem barni er fyrir bestu skuli ávallt vera í forgangi og við mat á því skipta tilfinningar og afstaða barnsins sjálfs höfuðmáli. Réttur umgengnisforeldris til umgengni við barn er svo sterkur að heimilt er enn þann dag í dag að koma á umgengni með aðför, jafnvel gegn vilja barnsins, telji stjórnvöld sig vita betur. Aðför sem beitt er gegn vilja barns þýðir það að barnið er tekið með líkamlegu valdi, lögregluvaldi jafnvel, og fært úr höndum foreldrisins sem það treystir og leitar verndar hjá, í hendur annars sem það treystir ekki. Óþarft er að fjölyrða um áfallið sem það felur í sér og þau langvarandi sálrænu áhrif sem slíkt áfall hefur á varnarlaust barn. Norræn löggjöf hefur á síðustu árum þróast í þá átt að lög eru sett út frá sjónarhorni barna í stað foreldra. Það er kominn tími á að taka það alvarlega og raunverulega setja réttindi barna og hagsmuni þeirra í fyrsta sæti, ekki í annað og ekki í þriðja. Aðför er ekki úrræði. Það er úrræðaleysi, eins og við sjáum víðar í kerfinu, þar sem þvingunum og refsingum er beitt vegna þess að kerfið býður ýmist ekki upp á önnur úrræði vankunnáttu, fordóma eða vegna þess að það er of dýrt og tímafrekt að fara manneskjulegar leiðir að því að leysa vandamálin. Börn eiga sjálfstæð réttindi, þar með talið rétt á eigin skoðunum og að á þær sé hlustað og þær virtar.

en ég komst að því að svo var ekki. En alla vega, ég segi hér bara svo að ég skilji: Það er búið að ræða ansi mikið um söluna á Íslandsbanka og sitt sýnist hverjum. Ég ætla að deila með ykkur smá reynslu sem ég hef af hlutabréfaútboðum. Þannig er mál með vexti að ég var var tengdur fyrirtæki úti í heimi sem heitir Hard Rock Café. Þeir græddu mest á því að selja peysur. Það var urmull af veitingastöðum út um allan heim sem allir voru að reyna að selja peysur eru engum tókst Hard Rock Café hafði einhverja tilfinningu fyrir því hvernig þetta ætti að fara fram og þeir stofnuðu fyrirtæki sem hét Planet Hollywood og það var lyginni líkast. Þeir fengu Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis og Sylvester Stallone til liðs við sig og það varð allt vitlaust.

Þannig er það. En ég vildi fjalla hérna um orð aðstoðarmanns dómsmálaráðherra þar sem fjallað er um lögmætisregluna, með leyfi forseta: „Það er nefnilega enginn skortur á ofstækisfólki með eigið réttlæti að vopni sem er tilbúið að vega að því við hvert tækifæri.“ Hér er verið að fjalla um

En vandinn er sá að það er ekki verið að biðja neinn um að skipta sér af einstaka málum því að upp koma einstök mál sem benda á almennan vanda. Það er það sem vandinn snýst um. Það eru alltaf að koma upp tilvik þar sem stjórnvöld eru að vísa fólki til baka til Grikklands og annarra landa þar sem aðstæður fyrir flóttafólk eru óásættanlegar og íslensk lög gera fyllilega ráð fyrir því að þau geti sagt: Nei, við ætlum ekki að gera það. Og þegar þessi mál koma upp aftur og aftur og aftur þá er ekki um einstök mál að ræða heldur almennan vanda sem við erum að biðja stjórnvöld um að bregðast við. En þau gera það ekki. Þannig að aðstoðarmaður ráðherra, stjórnvöld, viljið þið vinsamlegast hætta að segja að við séum að biðja ykkur um að bregðast við einstökum málum. Það er ekki það sem málið snýst um heldur: Lagið þennan almenna vanda þannig að það sé ekki sífellt verið að senda börn og flóttamenn í óásættanlegar aðstæður í löndum sem hjálpa ekki flóttafólki.

Við Vestfirðingar, líkt og íbúar annarra landshluta, erum háð greiðum samgöngum í okkar daglega lífi alla daga ársins. Með samþjöppun grunnþjónustu og stærri atvinnusvæðum skiptir enn meira máli en áður að hafa greiðar samgöngur og sú þróun er ekki að fara að breytast næstu áratugi. Vestfirðingar eiga örugglega Íslandsmet í þolinmæði þegar kemur að samgöngubótum og nú er útlit fyrir að þeir sem búa og starfa á Vestfjörðum geti farið að anda léttar. 20 milljarða kr. metnaðarfullar samgönguáætlanir á Vestfjörðum eru nú í áætlun og fullfjármagnaðar í samræmi við fimm ára samgönguáætlun, 2020–2024.

Í síðustu viku var auglýst útboð á 13 km kafla sem skal vera lokið árið 2024. Þegar þessum kafla er lokið erum við að sjá nýframkvæmdir á 25 km kafla á heiðinni. Frá opnun Dýrafjarðarganga hefur ekki alltaf verið auðvelt að halda veginum um heiðina opnum yfir verstu vetrarmánuðina. Uppbygging vegarins bætir aðstæður til vetrarþjónustu og þegar hann verður tilbúinn verður það raunverulegur möguleiki að halda greiðum samgöngum milli norður- og suðursvæðis allt árið um kring. Virðulegi forseti. Enn eitt stóra verkefnið er hafið í Gufudalssveit. Það hillir undir að vegur um Teigsskóg verði að veruleika. Vinna við veginn er hafin og þar með er séð fyrir áratugadeilu um vegstæðið. Það er ánægjulegt að sjá að þeir sem fengu verkið eru meðvitaðir um að það er verið að vinna á ósnortnu landi og hafa það að leiðarljósi að lágmarka röskun. Víðar er verið að vinna að endurbótum í fjórðungnum og samtals er verið að vinna á nærri 18 km kafla á þessu svæði. Allar þessar endurbætur eru mikilvægar fyrir okkur, hvort sem við búum á Vestfjörðum eða annars staðar á landinu. Herra forseti. Stundum fáum við svör við fyrirspurnum sem kveikja enn fleiri spurningar en þau svara. Það kemur kannski ekki á óvart að einn af þeim ráðherrum sem svona gerist oftast hjá er hæstv. dómsmálaráðherra þegar hann er spurður út í flóttafólk. Fyrr í vetur spurði ég hann varðandi þvingaðar brottvísanir fólks sem hefur verið synjað um alþjóðlega vernd og á að flytja úr landi. Ég spurði hvaða þvingunarúrræðum hefði verið beitt gagnvart slíkum einstaklingum til að koma þeim úr landi og sérstaklega óskaði ég upplýsinga um það hvort lyf hefðu verið gefin fólki gegn vilja þess í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísunina.

Ég fylgdi þessu ekki-svari eftir með annarri fyrirspurn þar sem ég spurði eingöngu um þvinguðu lyfjagjafirnar. Svarið sem ég fékk var með miklum ólíkindum. Þar segir að einstaklingum sé ekki og hafi ekki verið gefin lyf gegn vilja þeirra í þeim tilgangi að auðvelda yfirvöldum brottvísun. Hins vegar

þá eru honum ekki gefin lyf til þess, það er búið að því, þá er honum vísað úr landi í lögreglufylgd. Nei, fólki eru ekki gefin lyf gegn vilja sínum, en jú, þau eru samt gefin, segir ráðherrann. Enn vakna spurningar, herra forseti: Hvaða lagagrundvöllur er fyrir þessu? Hver ákveður þetta? Er það sami trúnaðarlæknir og braut lög þegar hann (Forseti hringir.) samþykkti brottflutning óléttrar albanskrar konu fyrir tveimur árum? Hvernig getur dómsmálaráðherra látið svona viðgangast nema vegna þess einmitt (Forseti hringir.) að umsækjendur um alþjóðlega vernd og fólk á flótta er fólk sem hann vill losna við og það skiptir engu máli hvaða meðulum er beitt til þess.

Nauðsynlegt er að tryggja greiðar samgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu. Þetta er öllum ljóst. Í þeim tilgangi var ráðist í gerð Hvalfjarðarganga, tvöföldun Reykjanesbrautar og nú síðast fjölgun akreina á Suðurlandsvegi. Næsta skrefið er að leggja Sundabraut,

Sundabrú verður notuð 20% meira en Sundagöng. Sundabraut er afar mikilvæg fyrir byggðir á Vesturlandi, Norðurlandi og á Vestfjörðum. Greiðar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu eru forsenda atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni. Sundabraut myndi auðvelda mjög daglegt líf þeirra sem þurfa að ferðast daglega á milli Reykjavíkur og Vesturlands. Sundabraut myndi einnig auðvelda daglegar samgöngur í Árbæ, Grafarvogi, Grafarholti og Mosfellsbæ og gera umferð um Vesturlandsveg úr þessum hverfum greiðfærari.

Samkvæmt Vegagerðinni eru innri vextir framkvæmdarinnar metnir 10–12% en til samanburðar er almennt litið á að verkefni séu fýsileg ef innri vextir eru yfir 3,5%.

Nú er komið að ákvörðuninni hjá borgarstjórn og innviðaráðherra. Virðulegi forseti. Nýlega var framkvæmd þjónustukönnun um þjónustu heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu og sneri könnunin að ánægju og trausti notenda. Niðurstöðurnar eru þær að meiri hluti notenda ber mikið traust til heilsugæslunnar en þó er töluverður munur á stöðvunum þegar þær eru bornar saman. Það vekur sérstaka athygli hversu ánægðir notendur einkareknu stöðvanna í Lágmúla, Salahverfi, á Höfða og í Urðarhvarfi eru með þjónustu sinna heilsugæslustöðva. Notendur í minni heimabyggð, Grafarvogi, eru hins vegar óánægðastir í þessum samanburði á öllum stöðvunum eins og það er nú annars gott að búa í Grafarvogi. Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar kannanir sem hafa sýnt að ánægja og traust notenda einkarekinna heilsugæslustöðva mælist meira en þeirra sem eru reknar af hinu opinbera. Einkarekstur heilsugæslustöðva hefur reynst vel. Það er mikilvægt að fólk hafi valfrelsi í heilbrigðisþjónustu eins og annarri þjónustu. Þess vegna þurfum við að nýta okkur fjölbreytt rekstrarform í heilbrigðiskerfinu en þannig bætum við aðgengi og styttum biðlista og styrkjum þjónustu í nærumhverfi.

Virðulegi forseti. Staða ungs fólks á Íslandi er að mörgu leyti góð. Hér er friðsælt og lífsgæði eru há á heimsmælikvarða. En það hallar líka stundum á unga fólkið. Tekju- og eignamyndun ungs fólks hefur ekki haldið í við kynslóðirnar á undan og þá skiptir orðið miklu hversu burðugt bakland foreldranna er. Tækifærin á Íslandi eru ekki jöfn. Ungt fólk kemst seinna á lífsleiðinni inn á fasteignamarkaðinn og það er ekki gefið að hagur ungs fólks eftir 40 eða 50 ár verði betri en þeirra sem nú eru að ljúka starfsævinni.

Spár um hærri lífaldur í framtíðinni leiða til þess að réttindi fólks hækka ekki jafnt heldur verður hækkun elsta aldurshópsins meira en tvöfalt hærri en þess yngsta. Jafngildir það tugmilljarða millifærslu á réttindum yngra fólks til þess eldra. byggir á hækkun lífaldurs en við vitum ekki hvernig framtíðin verður, hvort spár ganga eftir, hver staða 17 ára einstaklings verður þegar hann verður 67 ára. Við vitum t.d. ekki hvort eftirlaunaaldur verður hækkaður. Við vitum ekki hver þróun lífsgæða verður og ég nefni í þessu sambandi loftslagsbreytingar sem eru því miður stór breyta þar um. Grunngildi samtryggingar er að áhættan dreifist með með jöfnum hætti á alla og við greiðum inn sama hlutfall og eigum að eiga sömu réttindin. Ef við hverfum frá því og opnum fyrir misskiptingu í þessu kerfi samtryggingar vakna stórar spurningar. Staða lífeyrissjóðanna er þannig að ekki er þörf á þessari misskiptingu og hún gengur gegn markmiðum kerfisins.

Virðulegi forseti. Eitthvert vinsælasta viðfangsefni hér á þingi ár eftir ár snýr að áfengislöggjöfinni í landinu. Enginn þarf að velkjast í vafa um þá staðreynd að áfengi er alls ekki eins og hver önnur vara. Heilsufarslegur og samfélagslegur skaði af áfengisneyslu er gríðarlegur og veldur umtalsvert meiri skaða en öll önnur vímuefni, enda eina löglega vímuefnið á markaði. Sem betur fer nota flestir áfengi í hófi en rannsóknir sýna að hömlur á aðgengi skila árangri í þeirri viðleitni stjórnvalda að lágmarka óæskileg áhrif á lýðheilsu í landinu. Sem dæmi um frumvörp sem snúa að breytingum á áfengislögum og koma upp í hugann má nefna frumvarp um aðkomu sveitarfélaga að staðarvali áfengisverslana, sala áfengis á framleiðslustað, frumvarp um sölu áfengis á sunnudögum og leyfi til sölu áfengis í íslenskum netverslunum. Mér að vitandi liggur ekki lýðheilsumat til grundvallar þessum frumvörpum. Myndi það vera verulega til bóta og mun ég því leggja slíkt til. Virðulegi forseti. Sjálfur er ég hlynntur frelsi með ábyrgð og vill því taka fram að í 1. gr. áfengislaga segir, með leyfi forseta: „Tilgangur laga þessara er að vinna gegn misnotkun áfengis.“ Lögin eru frá 1998, en frá þeim tíma hefur margt breyst, sér í lagi á sviði forvarna og rannsókna. Ég tel því mikilvægt að farið verði í heildarendurskoðun á áfengislögum með það að markmiði að taka tillit til samkeppnissjónarmiða, misræmis á milli innlendra og erlendra aðila, en fyrst og fremst þeirra sjónarmiða er snúa að forvörnum, áhrifum áfengisneyslu á börn og unglinga og lýðheilsu í landinu.

Við lifum í skrýtnu þjóðfélagi, þjóðfélagi sem leggur hindranir fyrir fólk, veikt fólk, öryrkja, fólk í hjólastólum. En það merkilegasta við það er þær hindranir eru oft smámál miðað við þær hindranir sem ríkisstjórn eftir ríkisstjórn leggur á þetta fólk. Að hugsa sér að einstaklingur sem er öryrki og ætlar að reyna að safna sér fyrir útborgun í íbúð á enga möguleika til þess vegna gildra í kerfinu.

auði alveg ótakmarkað með tuttugu og eitthvað prósent skatti? Á sama tíma erum við að níðast á þeim sem minnst hafa og eru veikir.

Við hljótum að geta séð til þess að lífeyrissjóðurinn, sem eru tekjur og að hluta til fjármagnstekjur

á meðan Baldur er í viðgerð“ — þá var Baldur bilaður eins og svo oft hefur verið — „og mögulega eitthvað áfram. Smávægileg aðlögun á rampi sitthvorum megin Breiðafjarðar er smáatriði í stóru myndinni og ef aðkoma Samgöngustofu sem eftirlitsaðila er nauðsynleg, þá þarf að ganga í það mál.“ ganga í það mál.“ Þessu var auðvitað öllu vísað frá á sínum tíma en nú er unnið að lausninni á þessum forsendum þannig að betur hefði farið á því að strax hefði verið hlustað á tillögur okkar Miðflokksmanna í þessum efnum. Það sem ég vil sérstaklega vekja athygli á núna er það hversu ótryggar siglingarnar eru. Fjöldi ferða er mjög takmarkaður og með því mikla magni af fiskeldisafurðum sem þarf að koma frá Vestfjörðum á erlenda markaði er staðan algerlega ótæk eins og hún er núna. Það verður að finna lausn til þess að í samkomulagi sveitarfélaga, rekstraraðila og Vegagerðar sé hægt að fjölga ferðum þannig að við gjöreyðileggjum ekki þá vegi sem enn eru ólagfærðir á Vestfjörðunum með yfirgengilegum þungaflutningum þegar svo hæglega er hægt að leysa það

Það að vinna í heilbrigðiskerfi þar sem þú mætir í vinnuna og eftir þér bíður svo mikill fjöldi að þú sérð ekki fram á að ná að sinna öllum er ömurleg tilfinning. Við heyrum mest af birtingarmynd bráðamóttökunnar á Landspítalanum en á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, þar sem ég bý, er þegar búið að gefa út að dregið verður úr þjónustu í allt sumar vegna mikillar manneklu í 30.000 manna samfélagi. Heilbrigðisstarfsfólk reynir sitt besta í aðstæðum sem ekki er hægt að ráða við og gefst upp á endanum. Við notumst ekki við skilgreind mönnunarviðmið hjúkrunarfræðinga sem miða við starfsálag sem hver starfsmaður getur sinnt og því göngum við á fólkið okkar með of miklu álagi. Undanfarin fimm ár hefur ásókn í styrktarsjóð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga þrefaldast og fjöldi hjúkrunarfræðinga í endurhæfingu hjá VIRK hefur tvöfaldast. Við göngum endalaust á fólkið sem mætir þar til við klárum það, þau gefast upp og hætta og almenningur þjáist fyrir það. Vandamálin eru skýr: Bæta þarf starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga, draga þarf úr álagi og samþykkja mannsæmandi laun fyrir stéttina í samræmi við álag. Gerðardómur í þriðja sinn er eitthvað sem má ekki gerast. Vil ég vitna í formann Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, Guðbjörgu Pálsdóttur, með leyfi forseta, sem sagði að verkefnið væri í höndum yfirvalda og nú væri lag fyrir þau að sinna sínu hlutverki vel og tryggja sér hjúkrunarfræðinga áfram til starfa. Hjúkrunarfræðingar væru tilbúnir til vinnu í heilbrigðiskerfinu en væru ekki skyldugir til þess — á því væri mikill munur. Virðulegi forseti. Er ekki komið nóg af þessu ástandi?

Í gær var breytt út frá því sem verið hefur til margra ára í fyrirkomulagi eldhúsdagsumræðna þar sem einungis tveir þingmenn töluðu frá hverjum flokki.

forsætisnefndar og formanna þingflokka að fara yfir þetta form og vita hvort fleiri en ég hafi upplifað þetta með sama hætti því mér fannst þetta vera gott. Að sama skapi langar mig að vekja máls á því að ég myndi á stundum gjarnan vilja sjá dínamískari umræður hér í þessum þingsal. Mér hefur fundist það gott þegar samið hefur verið um umræðutíma og talsmenn flokka hafa talað í málum sem kannski er ekki svo mikill pólitískur ágreiningur um en sjónarmið ólík. Ég myndi vilja sjá meira af slíku en vitaskuld þarf það að vera þannig að stjórnarandstaðan geti alltaf komið sínum sjónarmiðum að þegar um heit pólitísk mál er að ræða. Mig langar að nota þessa síðustu þingdaga í þessar vangaveltur og að beina því til forseta að skoða hvernig við getum gert þingstörfin skemmtilegri og dýnamískari.

Virðulegur forseti. Það skiptir máli fyrir budduna hvar þú býrð. Samanburður Byggðastofnunar á fasteignamati og fasteignagjöldum árið 2020 leiðir í ljós að lóðarleiga í Reykjanesbæ er áberandi hæst miðað við viðmiðunarsvæðin;

en lóðarleigan í Kópavogi. Ríkið er stór landeigandi í Reykjanesbæ og rukkar 2% lóðarleigu á meðan sveitarfélagið veitir 25% afslátt af lóðarleigu af því landi sem sveitarfélagið á. Þeir sem borga lóðarleigu til Reykjanesbæjar greiða því 1,5% lóðarleigu. Landeigendur aðrir en ríkið hafa ekki ljáð máls á því að lækka leigu á landi á meðan ríkið er ekki til viðtals um lækkun leigu. Stjórnendur Reykjanesbæjar reyndu á sínum tíma að fá ríkið til þess að lækka lóðarleiguna, en þau svör sem embættismenn veittu voru á þann veg að íbúðir á Ásbrúarsvæðinu hafi verið seldar svo ódýrt og þess vegna ætti að ná inn tekjum í gegnum lóðarleigu í staðinn. Það skýtur skökku við að þeir sem hafa keypt á Ásbrúarsvæðinu sitji uppi með okurlóðarleigu vegna þess að ríkið seldi eignir sem það fékk næstum gefins á útsöluprís. Það verður að gera þá kröfu til ríkisvaldsins að það sýni samfélagslega ábyrgð og gott fordæmi og lækki lóðarleigu. Það getur ekki gengið að íbúar í Reykjanesbæ greiði 600% hærri lóðarleigu en íbúar í Kópavogi.

Vilji þessara þriggja stjórnarandstöðuflokka, Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins, var sá að laga mjög vont frumvarp dómsmálaráðherra og ríkisstjórnarinnar þannig að réttur fólks á flótta yrði betur tryggður. Við gerðum nokkrar tillögur við frumvarpið sem m.a. byggði á sjónarmiðum Rauða krossins, enda tökum við það hlutverk okkar alvarlega að gera allt sem í okkar valdi stendur til að verja þennan hóp. Við vildum alls ekki að hægt væri að sækja viðkvæmar persónuupplýsingar án samþykkis viðkomandi í þágu meðferðar málsins. Það skipti okkur verulegu máli að fólk yrði ekki svipt framfærslu 30 dögum eftir að niðurstaða væri komin í mál þeirra, enda myndi það hafa hræðilegar afleiðingar í för með sér fyrir fjölda fólks. Við vildum að það fólk sem hér væri læst inni í faraldrinum yrði ekki sent á brott, enda hefur það fest rætur á löngum tíma. Við lögðum til breytingar um að umsækjendur um alþjóðlega vernd njóti áfram lágmarksverndar stjórnsýslulaga um endurupptöku máls vegna nýrra gagna eða upplýsinga. Við vildum standa vörð um rétt kvótaflóttafólks til fjölskyldusameiningar hér á landi, að það sé til jafns við aðra. Einnig að umsækjendur um alþjóðlega vernd sem ekki hefur tekist að endursenda eða er brottvísað til annars ríkis innan tveggja ára, að það fólk eigi kost á að sækja um dvalar- og atvinnuleyfi. Og það voru fleiri hugmyndir þarna inni. Allar þessar tillögur Viðreisnar, Samfylkingar og Flokks fólksins eiga það sammerkt að bæta stöðu þessa fólks verulega miðað við þau skelfilegu áform sem eru í frumvarpi dómsmálaráðherra og njóta eindregins stuðnings allra ríkisstjórnarflokkanna, einnig VG og Framsóknar, svo maður taki það sérstaklega fram, og það er ljóst að flokkarnir þrír vildu keyra málið í gegn. Nú liggur fyrir að ríkisstjórnin ætlar ekki að ljá máls á þessum breytingum, slær á útrétta sáttarhönd. Það á því ekki að bæta stöðu og réttarvernd fólks á flótta miðað við hið vonda frumvarp. Það náðust ekki samningar um þessi atriði. Það liggur því fyrir að ríkisstjórnarflokkarnir þrír, líka VG og Framsókn, munu að óbreyttu samþykkja á næstu dögum alvarlega aðför gegn réttindum fólks á flótta. Þessu hefði verið hægt að afstýra ef pólitískur vilji væri fyrir hendi og lágmarksvirðing fyrir almennum mannréttindum fólks á flótta.

Samkvæmt 2. gr. laga um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, nr. 46/2016, gerir forsætisnefnd tillögu til Alþingis um einstakling til að gegna embætti ríkisendurskoðanda. Á fundi forsætisnefndar 7. júní sl. var samþykkt að gera tillögu um Guðmund Björgvin Helgason í embættið. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist forseta innan þess frests sem lög ákveða og er hann því einn í kjöri. Forseti hefur ákveðið að kosningin verði með atkvæðagreiðslukerfinu eins og þingsköp heimila. Henni má jafna við leynilega skriflega kosningu. Atkvæðagreiðslukerfið verður nú þannig stillt að töflurnar á veggjunum munu aðeins sýna hverjir hafa greitt atkvæði en ekki hvernig þeir greiddu atkvæði. Hið sama gildir um geymsluminni tölvunnar. Þeir sem kjósa Guðmund Björgvin Helgason ýti á já-hnappinn en þeir sem vilja skila auðu ýti á hnappinn sem merktur er: Greiðir ekki atkvæði. Nei-takkinn er óvirkur.

Atkvæði féllu þannig að Guðmundur Björgvin Helgason hlaut 54 samhljóða atkvæði, þrír greiddu ekki atkvæði.] Ég lýsi því Guðmund Björgvin Helgason réttkjörinn ríkisendurskoðanda frá og með deginum í dag og til næstu sex ára. Fyrir hönd okkar alþingismanna óska ég honum velfarnaðar í starfi og við væntum að sjálfsögðu góðs samstarfs við nýjan ríkisendurskoðanda.